45.Ja nüüd on aeg ja koht ja võimalus eelnõude ja arupärimiste üleandmiseks. Lauri Laats, palun! Aitäh, hea istungi juhataja! Head kolleegid! Eesti Keskerakonna fraktsioon soovib üle anda arupärimise peaminister Kaja Kallasele. Teema on loomulikult majanduslangus ja hinnatõus. Eelmisel nädalal tõi Eesti Konjunktuuriinstituudi juht Peeter Raudsepp ametliku sõnumi, et Eesti on olnud juba kaks aastat järjest majanduslanguses, töötus kasvab ning paranemismärke ei ole. Ta viitas, et üheks põhjuseks, miks majandus langeb, on Vabariigi Valitsus. Põhjusi oli viis.

töötleva tööstuse toodang on langenud 14 aasta tagusele tasemele, ei tee meelt rõõmsaks. Kui vaadata numbreid, mis puudutavad eelmise aasta hinnatõuse, siis inflatsioon oli 9,2%. Kui tõsteti käibemaksu, siis mina mäletan selgelt – ma arvan, et ka teie, head kolleegid meile väideti siitsamast puldist, et kui käibemaks tõuseb, siis tegelikult see mõjutab hindu ainult 1,66%. Nii see paraku ei olnud, jaanuarikuus oli inflatsioon 5%. 5%. Sellest lähtuvalt on meie fraktsioonil ridamisi küsimusi. Loomulikult me küsime, kuidas see kõik mõjub meie inimestele ja kuidas mõjuvad ka tulevased maksutõusud, mis rakenduvad 1. maist. Aitäh! Kolleeg Tõnis Lukas, palun! Aitäh, austatud juhataja! Lugupeetud kolleegid! Isamaal seekord küsimusi ei ole, on ainult vastused. Mõni aeg tagasi andsime üle otsuse eelnõu, mille eesmärk oli mõjuda valitsusele konstruktiivselt, nii et valitsus astuks kõik vajalikud sammud selleks, et õpetajate streiki ära hoida. See otsuse eelnõu läbis kultuurikomisjonis küll vajalikud protseduurid, aga kultuurikomisjoni enamuse otsusel on see päevakorda pandud 15-ndaks. No ma olen kindel, et uut streiki selle ajaga, kallis koalitsioon, ei suuda te korraldada. Nii et võib öelda, et streigi ärahoidmiseks üle antud otsuse [eelnõu] on oma ajakohasuse kaotanud ja meie fraktsioon võtab selle tagasi. Aga täna annan ma fraktsiooni nimel üle otsuse eelnõu, mis kohustaks valitsust, sest nagu näha, peab keegi ikkagi seda piitsa hoidma või aegridasid jälgima. Praegu on olnud ainult lubadused, konkreetseid samme pole astutud. Isegi lubatud 12,7 miljonit eurot, mis on palkadesse justkui planeeritud, ei ole veel algatatud riigieelarve seaduse muutmise sisse läinud, rääkimata sellest, et see oleks valitsuselt Riigikogule esitatud. Nii et praegu on katteta lubadused. Me soovime valitsust survestada, et valitsus täidaks oma lubadused ja töötaks välja vajalikud õigusaktid selleks, et õpetajate palka lubatud määral tõsta ja et töötingimustega seotud karjäärimudel vastavalt koormuse arvestuse ja lisatööülesannete sissearvestamisega ka välja töötataks normaalse aja jooksul, 1. maiks käesoleval aastal. Aitäh! Olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud ühe arupärimise ja ühe otsuse eelnõu.Päevakorra täpsustamine: tänase istungi päevakorras oleva eelnõu 366 arutelul teeb ettekande rahanduskomisjoni esimees Annely Akkermann. Saame minna tänase päevakorra juurde. Tänase päevakorra esimene ja ainus punkt on rahanduskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse "Riigikogu liikmest Eesti Panga Nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine" eelnõu 366 esimene lugemine. Ma palun ettekandeks Riigikogu kõnetooli rahanduskomisjoni esimehe Annely Akkermanni! Austatud juhataja! Head kolleegid! Tere hommikust! Rahanduskomisjon on esitanud teile Riigikogu otsuse eelnõu,

Komisjon arutas eelnõu 23. jaanuaril. Erilisi küsimusi ei tekkinud, sestap otsustati

Aitäh! Saalis tekkis juba tuline arutelu, aga teile küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised, see on avatud fraktsioonidele. Seda soovi ei ole. Sulgen läbirääkimised. Eelnõu kohta ei saanud muudatusettepanekuid esitada ja juhtivkomisjoni ettepanek, nagu te kuulsite, on viia läbi eelnõu 366 366 lõpphääletus. Asume hääletust ette valmistama.

kolleegid, tuletan meelde, et hääletus on salajane, mis tähendab, et teie ees oleval ekraanil teie otsus ei ole teistele nähtav. Panen lõpphääletusele rahanduskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse "Riigikogu liikmest Eesti Panga Nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine" eelnõu 366. Palun võtta seisukoht ja hääletada!